Idemo dalje po dnevnom redu. Na redu je 8. točka – - Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi privatizacije INA Industrija nafte d.d., te svih ugovora i dodataka ugovora između Vlade Republike Hrvatske i strateškog partnera MOL Hungarian oil, predlagatelj Istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u vezi privatizacije INA Industrija nafte d.d., te svih ugovora i dodataka ugovora između Vlade Republike Hrvatske i strateškog partnera MOL Hungarian oil. and gas plc. Istražno povjerenstvo predložilo je izmjenu odluke na temelju članka 87. Ustava RH i članka 129. u svezi s člankom 177. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste u pretince. Želi li predsjednik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Dragica Zgrebec, predsjednica povjerenstva. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Tek nekoliko rečenica. Naime 23. prosinca ove godine Hrvatski sabor donio je odluku o osnivanju ovog istražnog povjerenstva, u čijoj nadležnosti je ispitati proces privatizacije, dakle prodaju 25% plus jednu dionicu strateškom partneru, prijenos u Fond branitelja, prodaju zaposlenim bivšim zaposlenima, zatim javnu ponudu dionica, ugovore koji su vezani uz to, a to je Ugovor o međusobnim odnosima dioničara, prva izmjena i dopuna toga ugovora kao i ugovore koji se odnose na prijenos, odnosno kupnju plinskog poslovanja od strane Republike Hrvatske. veliki obujam poslova koje povjerenstvo treba istražiti, odnosno ogroman broj dokumentacije koja je prikupljena, a međuvremenu zatražilo se i očitovanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u vezi da li se vodi sudski postupak u odnosu na procese koje istražuje istražno povjerenstvo. Takvo očitovanje smo dobili, očekujemo još očitovanje Vlade, može li ona u dogovoru s MOL-om skinuti oznaku tajnosti sa nekih od ugovora, konkretno glavnog Ugovora o plinskom poslovanju i prve dopune Ugovora o plinskom poslovanju. S obzirom da 23. srpnja istječe rok od 3 mjeseca koliko je utvrđeno za rad povjerenstva odlukom, istražno povjerenstvo je jednoglasno donijelo zaključak da se predložiti Hrvatskom saboru produljenje roka za još 3 mjeseca, što je u skladu sa Zakonom o istražnim povjerenstvima, odnosno izmjena točke 5. odluke gdje se umjesto 3 mjeseca rad povjerenstva produljuje na 6 mjeseci. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo za to steknu potrebni uvjeti. **Bebić, Luka